с „отменя“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „Възлагането“ се заменя с „При възлагането“, след думите „квалификационна система“ се добавя „както и при провеждане на конкурси за проект“, а думите „осъществява с електронни средства чрез използване на“ се заменят с „използва“. 2. Алинеи 2 и 3 се отменят. 3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6: „(4) Възложителите и стопанските субекти използват платформата при: при: 1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица; 2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1; 3. изпращане на покани; 4. искане и предоставяне на разяснения; 5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти; 6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона; 7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти. (5) Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата по ал. 1 и и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя. (6) Централните органи за покупки може да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че отговарят на изискванията на ал. 7 и предоставят възможност за извършване на действията по ал. 4, необходими за възлагане на поръчки чрез тези платформи. Централните органи за покупки публикуват чрез платформата по ал. 1 решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2,

§ 12: „§ 12. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1 накрая се добавя „и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника“.

§ 14: „§ 14. В чл. 70, ал. 6 изречение трето се изменя така: „Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката, съобразно нейната сложност

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване параграфи от 1 до 3 по вносител; § 4 съгласно редакцията на Комисията; параграфи 5 и 6 по вносител; параграфи 7, 8 и 9 по редакция на Комисията; § 10 по вносител; нов § 11 по предложение на Комисията; и параграфи от 11 до 14, като § 11 става § 12 – с нова номерация, по редакция на Комисията;

когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор или рамково споразумение, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:“.“ 2. Точка 2 се изменя така: „2. изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20. става § 20. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 20 и предлага да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 21 и предлага да бъде отхвърлен. Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения: „1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6: „(4) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната

не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.“ 2. Досегашната ал. 4 става ал. 7.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

„1. Създава се нова ал. 2: „(2) В обявата по ал. 1 възложителят може да предвиди извършване на оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, при условие че са спазени изискванията по чл. 104, ал. 3. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.“ 2. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

§ 32: „§ 32. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения: „1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Решението или действието, с което се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като възложителят не може да се възползва от възможността по ал.

„(5) Ежегодно до 31 януари Комисията за защита на конкуренцията изпраща до Агенцията по обществени поръчки влезлите в сила решения по ал. 1, т. 24 през предходната година.“

текста на параграфи 27, 28 и 29 по вносител; текстовете на параграфи 30, 31, 32 по редакция на Комисията;

Прекратете гласуването, Гласували 99 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 20. Параграфи от 27 до 38 включително са приети. ДОКЛАДЧИК Предложение на народния представител Крум Зарков и група народни представители: „Създава се § 38а: „§ 38а. В допълнителните разпоредби в § 2, т. 43 думите „Лечебно заведение — търговско дружество, чийто капитал е поне две трети частна собственост, финансирано с повече от 50 на сто от държавни, регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации, и което има промишлен или търговски характер, макар да задоволява нужди от общ интерес, не е „публичноправна организация“ по смисъла и за целите на Закона за обществените поръчки“ и точката след тях се заличават.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Откривам разискванията по новопредложения § 38а от народния представител Крум Зарков и група народни представители. Заповядайте, господин Михайлов, за изказване.

Уважаеми народни представители! За да обясня на всички Вас смисъла на нашето предложение, трябва да Ви припомня един изключително неприятен факт от началото на годината. Тогава, по време на заседание на Здравната комисия, тогавашният управител на Националната здравноосигурителна каса обяви които са засечени при контрола на Касата, че определени лечебни заведения са закупували и предоставяли за заплащане на медикаменти в цени, които средно надвишават между 700 и 800% по-голямата част от договорите, които са сключени в страната. Тогава това предизвика изключително сериозен отзвук. Нашата парламентарна група излезе с декларация по този повод. Тогавашният министър на здравеопазването обеща имаше такова предложение, което беше обсъждано в Министерския съвет. Беше докладвано на министър-председателя тези лечебни заведения действително да бъдат на базата на едно реално законотворчество, поставени в условия на равнопоставеност към всички останали, и да реализират обществени поръчки за медикаменти и за всички други дейности, които се извършват в рамките на техните официални взаимоотношения с изпълнителите на различни видове поръчки. Само за осем месеца това предложение се загуби някъде по коридорите на властта и сега тук ни се предлага един текст, който на практика дава възможност отново на същите лечебни заведения да не извършват обществени поръчки. Тоест извършва се нещо, което е абсолютно неправомерно, което е абсолютно неправилно, което поставя голямата част от лечебните заведения в неравностойно положение спрямо тези, които могат да си позволят това, и, разбира се, последствията за здравеопазването не са благоприятни. Не искам да влизам в определение, защото обсъждаме в момента конкретна точка в конкретен закон. Искам само да споделя на всички Вас, които, надявам се, внимателно следят сега този ЗИД, че има стартирана процедура на Европейския съюз точно в това направление спрямо Аз не мога да си обясня, само преди месец тук обсъждахме подобен законопроект, в който лечебните заведения бяха определени като публичноправни. Тогава се обясни с патос как определени лечебни заведения, техните ръководители трябва да бъдат избирани от Агенцията за публични предприятия, видите ли, която няма нищо общо със здравеопазването! Сега обратно в това законотворчество, не знам как да го нарека, то не е законотворчество, то е някакво самоуправство за мен, се стига отново до положението тихомълком това да се отмени, да се отмени необходимостта всички лечебни заведения, ние говорим за права на лечебните заведения пред закона – че те трябва да бъдат абсолютно равнопоставени. Това сега се заобикаля отново. В края на моето изказване искам да Ви кажа, че с това законотворчество в областта на здравеопазването, което ние реализираме под натиска на управляващата коалиция през последните четири години, няма никога да се сдобием с качествено здравеопазване. Проблемите се виждат точно сега в здравната система, те се виждат от цялата нация и с подобен тип промени в здравеопазването, които са в интерес на определени хора, на определени кръгове, бих казал, ние по никой начин не заставаме с лице към необходимостите в областта на здравеопазването на българската нация. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много аналогичен дебат с този по предложението за „Автомагистрали“, където отново държавен ресурс, без поръчки, без конкуренция, се източва. Парадоксално, но доказано с документи е, че става въпрос за стотици проценти, за пъти завишени цени. И тук може би най-смущаващото е, че по време на здравна криза, по време, когато очакваме бюджет с дефицит, по време, когато държавата увеличава своя дълг, същата държава и същите управляващи не виждат никакъв проблем – парите на хората се източват по тази схема.

на работа, правилно са започнали тази процедура и това трябва да се промени. Чудодейно по трасето от Министерския съвет до Народното събрание този текст изчезна. Това е изключително смущаващо, публичен скандал, става обект на множество публикации в медиите. Ние с колегите в момента се опитваме да поправим това положение, като Ви даваме абсолютно същото решение. И ако следим логиката на Министерския съвет, Вие би трябвало да го приемете. Обратното означава, че нямате нищо против средствата на българските граждани да бъдат източвани по време на криза, и най-лошото за Вас че няма да имате аргумент оттук нататък, когато говорите за управлението на ковид кризата и за последиците от нея, да изразявате каквото и да било мнение в подкрепа на българските граждани, ако сега не защитите техния интерес. Благодаря СИМЕОНОВ: Реплики? Моля за тишина в залата. Спрете пререканията в залата! Няма реплики. Други изказвания има ли по предложения нов параграф? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

от Комисията. Гласували 99 народни представители: за 26, против 52, въздържали се 21. Предложението за нов параграф не е прието.

„Параграф 19“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42: „§ 42. Рамковите споразумения, сключени от секторните възложители по реда на отменения Закон за обществените поръчки

§ 43: „§ 43. Контролът на случаен избор по чл. 232 на проектите на документи, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред, с участието на външни експерти.“

като в него думите „които е издал по прилагането му“ се заменят с „по неговото прилагане“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46,

от 39 до 46 по вносител, както и по наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“. Имате думата за изказвания. Няма желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване § 35 по вносител, наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“, от § 40 до § 43 съгласно редакцията на Комисията,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 26 ноември 2020 г. – второ гласуване. „Закон за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. …)“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:

Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, както и параграф единствен съгласно редакцията на Комисията. Гласували

редакцията на Комисията. Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4. Законопроектът е приет – наименованието и параграф единствен. Преминаваме към

заповядайте да докладвате Законопроекта.

и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002-01-55, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2020 г. На свое заседание проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002-01-55, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър, и господин Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“. Законопроектът беше представен от господин Стоянов, който посочи, че с него се цели отпадане на изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност при провеждане на конкурси за нотариуси и частни съдебни изпълнители съответно при провеждане на процедурата за вписване на помощник-нотариуси и изпит за помощник-частни съдебни изпълнители. Господин Стоянов отбеляза, че в Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Закона за частните съдебни изпълнители е предвидено изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт. на правосъдието поддържа Електронен регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност от 1 март 2011 г., като е осигурен служебен достъп до тази информация. Господин Стоянов посочи, че с приемането на Законопроекта ще се намали административната тежест за гражданите, като предоставянето на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител ще се изисква единствено когато удостоверението е издадено преди 1 март 2011 г. В дискусията взеха участие народните представители Александър Иванов, Смиляна Нитова и Кристиан Вигенин. Господин Иванов посочи, че парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи Законопроекта, тъй като с него ще се намали административната тежест за гражданите. Госпожа Нитова изрази подкрепата си към Законопроекта. поставения от господин Вигенин въпрос господин Стоянов отговори, че към момента няма практическа възможност за премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност на хартиен носител за удостоверенията, издадени преди 1 март 2011 г. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси единодушно с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, № 002-01-55, внесен от Министерския съвет

и предвид това на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Законопроектът да бъде подложен на второ гласуване. Подлагам на гласуване процедурното предложение за приемане на второ четене на Законопроекта за нотариусите и нотариалната дейност. Гласували

Прекратете гласуването, Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1. Процедурното предложение е прието. Госпожо Александрова, докладвайте за второ четене. „правоспособност“ се добавя „ако удостоверението за придобита юридическа правоспособност е издадено преди 1 март 2011 г.“ и се поставя запетая.

2011 г.“ и се поставя запетая. § 3. Министърът на правосъдието привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за частните съдебни изпълнители в съответствие с този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.“ Благодаря. Откривам разискванията по наименованието на Законопроекта; по наименованието на раздела, както и параграфи от 1 до 3 включително. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта; текста на § 1 по вносител; наименованието на раздела „Заключителни разпоредби“; текста на параграфи 2 и 3 по вносител. Гласували

и 3 по вносител. Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на второ гласуване. Преминаваме към следващата точка, а именно:

Благодаря. Ако ми позволите, процедура за допуск в залата – на основание чл. 49, ал. 2, моля да бъде допуснат господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта.

е прието. Моля, господин Велик Занчев да заповяда да заеме определеното от квесторите кресло.

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 ноември 2020 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт,

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт бе представен пред членовете на Комисията от госпожа Стоянова, която заяви, че част от предлаганите промени в Закона за железопътния транспорт са свързани с отлагане отлагане прилагането на определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. В мотивите към Законопроекта е записано, че прилагането на отделни разпоредби от Регламента, след влизането им в сила, биха затруднили железопътните превозвачи или управителя на железопътната инфраструктура в някои държави членки.

на прозрачна и недискриминационна основа, временни изключения от прилагането на разпоредбите на Регламента по отношение на вътрешните услуги за железопътен превоз на пътници за максимален срок 5 години, който може да бъде подновен два пъти, за не повече от 5 години всеки път. Със Законопроекта се предлага отлагане за срок от още 5 години, считано от 4 декември 2019 г., на прилагането на чл. 8, параграфи 2 и 3, членове 13, 15 – 18, 21, § 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007. От възможността за отлагане на определени разпоредби от Регламента са се възползвали и други държави членки – Гърция, Ирландия, Литва, Словакия, Унгария и Румъния. Друга част от предлаганите изменения в Закона за железопътния транспорт са свързани с прецизиране на случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз. Прецизират се и разпоредбите от Закона, отнасящи се до прилагането на административнонаказателно производство при нарушения, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите,

както и изискванията към превозните средства преди да бъдат използвани в железопътната мрежа и към лицата, отговорни за поддържането им, когато тези функции се изпълняват от железопътно предприятие или от управител на железопътната инфраструктура. В Преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за публичните предприятия. Изменят се разпоредбите на Закона относно възможността определени категории лица да имат правото да участват в органите за управление и контрол на публичните предприятия, като се дава възможност членове на органите за управление и контрол да бъдат и главните секретари на Народното събрание, на Президента на Републиката и на Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната, ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и други. Предлага се и отпадането на § 2, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби. Действащата към момента разпоредба предвижда държавните предприятия, създадени със специални закони, на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции и политики, да се реорганизират в административни структури при спазване на действащата нормативна уредба или да се включат в консолидираната фискална програма съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. От страна на вносителите бе разяснено, че предложението за промяна на цитираните текстове от Закона за публичните предприятия е в резултат на извършен анализ по смисъла на § 2, ал. 2 Преходните и заключителни разпоредби от Закона. Въз основа на него е установено, че отделни предприятия осъществяват предимно публични функции и политики и е целесъобразно да запазят правноорганизационната си форма на държавни предприятия, без да се реорганизират в административни структури или да се включват в консолидираната фискална програма. Госпожа Стоянова обясни, че в областта на транспорта такива държавни предприятия са Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Посочените предприятия изпълняват предимно публични функции и политики, като това е посочено в съответните закони, които уреждат структурата и функциите на всяко от предприятията – Законът за гражданското въздухоплаване за Държавното предприятие Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България за Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Реорганизирането на тези предприятия в административни структури по никакъв начин не би подобрило функционирането на съответното предприятие, а напротив – би го затруднило съществено. Обект на дискусия бяха и текстовете от Законопроекта, свързани с отлагането за срок от още 5 години прилагането на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) 1371/2007, както и предлаганите промени в Закона за публичните предприятия. В хода на дебатите се изказаха народните представители Георги Свиленски и Иван Вълков. След проведените разисквания по Законопроекта и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

Благодаря, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г. На редовно заседание, проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г. Законопроектът беше представен от господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На заседанието присъства и господин Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Вносителите посочват, че Законопроектът предвижда няколко групи изменения, сред които промени, свързани с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. В мотивите се посочва, че Регламентът отчита, че железопътните превозвачи или управителят на железопътната инфраструктура в някои държави членки могат да изпитат трудности при прилагането на разпоредбите на Регламента в тяхната цялост. В тази връзка на основание член 2 , параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 държавите членки могат да допуснат на прозрачна и недискриминационна основа временни изключения от прилагането на разпоредбите на Регламента по отношение на вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници за максимален срок от 5 години, който може да бъде подновен два пъти, за не повече от 5 години всеки път. се е възползвала от възможността за отлагане прилагането на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на основание член 2 , параграф 4 от същия. Вторият петгодишен период, през който е отложено прилагането на част от разпоредбите от Регламент (ЕО) № 1371/2007, е изтекъл на 3 декември 2019 г. В тази връзка и направен анализ на предложенията на железопътния превозвач „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на управителя на железопътната инфраструктура Национална компания „Железопътна инфраструктура“, със Законопроекта се предлага отлагане за срок от още 5 години, считано от 4 декември 2019 г., на на налагането на санкции от чл. 139 и 140 от Закона за железопътния транспорт съответно на железопътния превозвач и на управителя на инфраструктура при неизпълнение на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) 1371/2007. Вносителите предлагат удължаване за срок от още 5 години считано от 4 декември 2019 г. на отлагането на прилагането на чл. 8, параграф 2 и 3, чл. 13, 15 – 18, 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1371/2007. Преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за публичните предприятия. Изменят се разпоредбите на Закона относно възможността определени категории лица да имат правото да участват в органите за управление и контрол на публичните предприятия, като се дава възможност членове на органите за управление и контрол да бъдат и главните секретари на Народното събрание, на Президента на Републиката и на Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната, ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския Предлага се и отпадането на § 2, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби. Действащата към момента разпоредба предвижда държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции и политики, да се реорганизират в административни структури при спазване на действащата нормативна уредба или да се включат в консолидираната фискална програма съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Посочва се, че предложението за промяна на тези текстове от Закона за публичните предприятия е в резултат на извършен анализ по смисъла на § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона. Въз основа на него е установено, че отделни предприятия осъществяват предимно публични функции и политики и е целесъобразно да запазят правноорганизационната си форма на държавни предприятия, без да се реорганизират в административни структури или да се включват в консолидираната фискална програма. Съгласно текста на мотивите в областта на транспорта такива държавни предприятия са Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Националната компания „Железопътна инфраструктура“. В последвалата дискусия председателят на Комисията – господин Драгомир Стойнев, поиска обяснение от зам.-министър Занчев относно причините, налагащи повторното отлагане на прилагането на разпоредбите на Регламента. Относно предвидените в Преходните и заключителни разпоредби промени, свързани със Закона за публичните предприятия, господин Стойнев обърна внимание на това, че чрез тези промени се цели хора на висши ръководни длъжности в държавната администрация

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! На Вашето внимание е предложен Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт, който е един от поредните законопроекти, за които ние твърдим, че този парламент не трябва да работи. Законопроект, от който, след като го приемете след няколко минути, нито един български гражданин няма да бъде доволен.

Тези регламенти затова са европейски, затова ние станахме член на Европейския съюз, за да ги спазваме и да повишим качеството на обслужване, да защитим правата на българските граждани, а в случая ги отлагаме с още пет години. Тоест още пет години българските граждани няма да бъдат европейски граждани, още пет години ще висят по гарите, още пет години няма да има редовни влакове, още пет години ще се возят в счупени влакове, още пет години вероятно ще чакат през зимата дали ще дойде влак, или няма да дойде. Всичко това е благодарение на тези отлагания и на липсата на воля в управлението да промени качеството на обслужване, да закупи нов подвижен състав, да ремонтира този, който има, за да може да изпълняваме европейските регламенти. Само че Вие, колеги от „Граждани за европейско развитие на България“, искате да сте „Граждани за отлагане на европейското развитие на България“. Още пет години, казвате на българските граждани, чакайте. Само че, уважаеми колеги, през 2024 г. изтича договорът на националния превозвач и ако продължаваме да го отлагаме, а Вие го отлагате, защото сега сме в края на 2020 г., в 2024 г. няма да има българска железница, която да вози българските граждани. Това е по този въпрос. По втория въпрос, който ще решите днес – главните секретари да участват в управлението на публични предприятия – държавни дружества. И се питам на кого помагаме с

Как точно ще си избере в кое дружество той да бъде член на Съвета на директорите? Или където е най-голяма заплатата! (Реплика от народен представител.) Така ли е? Така е. Тоест главният секретар ще трябва да се яви на конкурс. Между другото, по Закона за публичните предприятия – дадох пример в Комисията, ще го дам и пред Вас съставът на такава комисия се състои, примерно в конкретния случай председател е господин Занчев – заместник-министър, директорът на дирекция „Правна“, директорът на дирекция „Човешки ресурси“ и директорът на Финансовата дирекция. Питам аз: според Вас, колеги, този главен секретар няма ли да спечели конкурса? И ако се явят наистина мениджъри, експерти, професионалисти, които имат визия, имат план, които имат идея за това да се развива държавното дружество, кой ще спечели този конкурс, в който главният секретар е кандидат? Нали предварително предразполагате победителя! Това, което направи господин Борисов, когато дойде на власт и накара всички да си върнат бонусите, ако си спомняте – колко милиона бяха тогава, вече не си спомням. Сега защо го правите обратно? Защо обратно в края на мандата, когато изтича мандатът на това правителство, връщате нещо, което е отречено от Вас, отречено от българските граждани, прието от обществото? Първо, върнахте правото им да получават възнаграждения, сега им връщате и правото да участват. Тоест, каквото е било, същото ще си продължи, само че бонусите този път няма да се върнат, а ще останат в джобовете на тези главни секретари. Няма нищо лошо, нека получават пари хората, без значение. Но пак казвам: целта на Закона за публичните предприятия е ефективно управление от мениджъри, а не от партийни назначения. Няма да казвам думата „калинки“, не искам, защото има и честни, и почтени хора, които заслужават да работят и да извършват тази дейност, но те да решат дали искат да бъдат главни секретари, или искат да бъдат директори. Няма как да дадете на всяко търговско дружество по един главен секретар. Поради тези мотиви, а вероятно и други – колегите ще кажат, ние няма да подкрепим този законопроект. Считаме, че е крайно неуместен, нито му е времето сега, нито му е мястото, нито стимулираме Министерския съвет и Министерството на транспорта да си изпълняват по-бързо ангажиментите по подобряване качественото обслужване на българските граждани. И пак Ви казвам: пример за закон, който е вреден и който не е полезен за българските граждани. Няма нищо общо нито с ковид кризата, нито с подобряване статута на българските граждани. Апелът ми към Вас, колеги, е: послушайте, вслушайте се в становището на Комисията по европейските въпроси, заради който европейски регламент се налага това гледане на този законопроект, и отхвърлете този законопроект още на първо четене. Благодаря Ви. Благодаря, господин Свиленски. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Госпожо Ганчева, заповядайте за изказване.

Господин Председател, колеги! Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, както е написано и в мотивите, включва няколко групи изменения. Първата група изменения са свързани с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент 1371/2007 и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, касаещи тях. Става дума за определени ангажименти на железопътните предприятия и на управителя на инфраструктурата, като се предлага отлагане с още пет години на тези техни задължения. Държавите членки имат различен подход по отношение на отлагането на тези задължения, като наред с България, Ирландия, Литва, Полша, Румъния и Унгария също отлагат за втори път прилагането на тези разпоредби. Накратко – става дума за разпоредби, които са свързани със следните неща: информиране на пътниците, които използват железопътен транспорт; възстановяване на стойността на билета при закъснение на влака; създаване на определена организация – и техническа, и технологична, за ползване на железопътния транспорт от хора с увреждания. Ние говорим тук за две основни причини: едната е Ремонтната програма, а другата – Инвестиционната програма. По отношение на Ремонтната програма тя е свързана с ремонтирането на локомотиви и с ремонта на жп инфраструктурата, а Инвестиционната е свързана със закупуване на нов подвижен състав. Това са реалности, които няма как да станат в рамките на половин година, на една година и така нататък. Изисква се един малко по-голям период от време, за което трябва да бъдем подготвени. Сегашното ръководство на теория и практика не носи тази отговорност и аз мисля, че това предложение на Министерския съвет е разумно. И това е точно в тази връзка, защото те не са готови и не могат да бъдат готови в този период от време, когато е нужно да изпълняват инвестиционната си програма и ремонтните си програми. Втората група промени са свързани с прецизиране на случаите, при които се преразглежда лиценз за извършване на железопътни превози на пътници и товари. Министерският съвет предлага изменения, които са свързани с прецизиране на текстове, свързани с органа, който разследва произшествията в железопътния транспорт. Регламентират се също така подробно и функциите на железопътна администрация – Изпълнителната агенция, както всички знаем, която да извършва проверка след издаване на лицензия, а не само към момента на издаването ѝ, преустановяване на нередности – да дават мотивирани предложения за отнемане на лицензията или за нейното прекратяване. Това са накратко промените, които са свързани със Закона за железопътния транспорт. В Преходните и заключителните разпоредби, наред с тези изменения, се предлагат изменения и допълнения на Закона за публичните предприятия, за които също има изложени мотиви, които накратко ще обясня. Към настоящия момент Законът за публичните предприятия разделя публичните предприятия на микро, малки, средни и големи. Съгласно чл. 9 от Закона основната форма на търговските дружества с държавно участие в капитала е акционерно дружество, като правната форма „дружество с ограничена отговорност“ е допустима само за микро, малки и средни предприятия. Тоест, когато едно държавно предприятие се определя като голямо, единствената правна форма, под която то може да функционира, е акционерно дружество. Независимо от това дали предприятието е голямо, да има възможност за избор на правна организационна форма, под която то ще функционира, като прави необходимото уточнение това да бъде допустимо само за дъщерните предприятия. държавни железници“ ЕАД е холдингова структура с две дъщерни дружества – БДЖ „Пътнически превози“, което е дружество с ограничена отговорност, и БДЖ „Товарни превози“, което също е дружество с ограничена отговорност. Към момента Холдингът е дружество, което се управлява от Съвет на директорите от трима души, като двете дъщерни дружества са с ограничена отговорност и тяхното ръководство се осъществява от двама управители. Иначе казано, към момента българските железници като такива – имам предвид превозвача, не инфраструктурата – се управлява от петима души: трима души холдинг и двама управители. Прилагането на разпоредбите на Закона изисква, тъй като и БДЖ „Пътнически превози“, и БДЖ „Товарни превози“ са големи предприятия по смисъла на Закона, също да бъдат преобразувани в акционерни дружества в състав от по петима души, което означава занапред железницата да се ръководи от 15 души. Това не би довело повече добавена стойност в начина на управление на тези предприятия, тъй като значение има квалификацията на лицата, които ги управляват, а не тяхната бройка. Приложението е основната правна форма на дъщерните дружества да може да бъде – казвам: да може да бъде, но не задължително – дружество с ограничена отговорност, което предполага управител като орган на управление на дъщерните дружества. Накратко това са промените, които предлага този законопроект. Ние от Политическа партия ГЕРБ ще го подкрепим. Благодаря. Господин Председател, моля за процедура за удължаване на работното време до гласуването на тази точка.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема колега Ганчева, аз се надявах да защитите Законопроекта, а не да разказвате какво предлага в него, защото залата има нужда от аргументи защо да го подкрепи. А Вие, казвайки какво се предлага, казахте защо да не го подкрепим. Сега ще се опитам да обясня в рамките на позволената ми от Правилника реплика. Казвате, че една от причините за отлагане на Регламента е Ремонтната инвестиционна програма на дружеството, за което последното ръководство не е виновно. Само че, уважаеми колеги, ние за Ремонтна и за Инвестиционна програма в този парламент говорим осма година, а ГЕРБ управлява 11. Само четири години лъжем работещите в това дружество – лъжете Вие, че ще имат едни 500 – 600 милиона от концесията на летище София. Е, къде са тези 500 – 600 милиона и докога ще ги лъжете, че те ще отидат при тях? Тоест за Ремонтната и Инвестиционната програма не е виновен парламентът, виновно е управлението. Ние сме дали законодателно каквото трябва – имат основата. Това, че не могат да си направят поръчките, това, че прекъснато са в скандали, непрекъснато се жалят поръчки, че са опорочени, за това ние нямаме вина, има други виновни, обърнете се към тях.

на съоръжения за хората с увреждания, връщане на сумите за некачествена услуга от билетите. Ето от това искате да лишите българските граждани да могат да го получават, това са им права като европейски граждани, Вие ги пращате след още 5 години. И последно, господин Председател, извинявайте – за това от трима на пет човека. Ама нали Вие приехте Закона за публичните предприятия? Нали директорът и заместник-министърът или министърът на транспорта казаха, че трябва Холдингът да се закрие и да станат

Благодаря. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ганчева, под формата на реплика с уговорката, че госпожа Ганчева представи точно идеите на Законопроекта, но да кажем и скритата част, или това, което ние трябва да обсъдим. Всъщност Законът е важен. С него и с тези промени, които са предвидени там, ние наистина трябва добре да обсъдим, да осъзнаем и да начертаем подхода оттук несетне, защото, от една страна, наистина отлагаме разпоредбите на Регламент 1371/2007, от друга страна обаче, там са засегнати конкретни права и задължения на пътниците в железопътния транспорт. Има нужда ние да обсъдим кога те биха намерили приложение не само да ги гласуваме, а и да бъдат изпълнявани, защото темата за достъпност и свързаност е тема, която е актуална вече повече от 20 години. И днес, в този ден, това са права на гражданите, които ние трябва да защитим. Така че тази тема ми се ще да се отвори и ние наистина да кажем и в рамките на следващия програмен период: да, железопътният транспорт е алтернативен, железопътният транспорт е едно удобство за всички български граждани и всички европейски граждани. Инвестицията в него, и ние да кажем: той е основен приоритет задължително, но това да стане с ясна програма. И не на последно място, ние няма да подкрепим Закона и по друга причина. На Комисията и на заседанието стана ясно, че всъщност две министерства си противоречат по отношение на подхода за публичните предприятия. Няма как ние да подкрепим Закона,

предложение. Гласували 93 народни представители: за 76, против 7, въздържали се 10. Предложението за удължаване на работното време е прието. Други изказвания?

Аз ще взема отношение във връзка с предложенията в Преходните и заключителни разпоредби в Закона за публичните предприятия. Колеги от ГЕРБ, имам чувството, че този Закон за публичните предприятия Ви стана най-, най-, най-любимият закон. последните повече от пет години БСП настояваше последователно да има промени в Закона за публичните предприятия, така че да стане невъзможно партийни кадри, които не са подготвени, да бъдат назначавани в управлението на държавните предприятия. Вие упорито отхвърляхте, както казах, дълги години нашите предложения.

за трети път вече го променяте, и то с цел да се нагажда така, че наистина да могат, както казах, да се устройват верните партийни кадри. Предложението в Преходните и заключителни разпоредби на Закона, който в момента разглеждаме, е точно в тази посока – главните секретари на министерствата, тоест верните партийни кадри да получават още една заплата, и то, забележете, не минимална заплата, а над максималната. Останалото господин Свиленски преди мен го обясни. Колеги, не един и два пъти сме коментирали с Вас ниския рейтинг на Народното събрание. В парламентарна република водещата институция – парламентът, с най-нисък рейтинг! Защо е така? Днешният ден – 10 декември, е ясна илюстрация защо това е така. Какво свършихме днес за гражданите? Не позволихте на 270 хиляди български граждани несправедливо отнетата им възможност да гласуват и сами да избират своите кметове и остана това, че те трябва да бъдат назначавани. За управляващите – отхвърлихте нашите предложения да се избегне възможността без обществени поръчки и заобикаляне на законите

Това е истината. Затова ще е такъв рейтингът и затова е такова законодателството. Благодаря.

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз ще се спра на това защо трябва да подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт и основно защо това предложение, което е направено от Министерството на транспорта и чрез Министерския съвет, е влязло в този законопроект, да се отложат с пет години текстовете от Регламента.

Няма как да бъдат спазвани тези графици, при положение че в момента се извършва една сериозна, мащабна, повече от десет години реконструкция и модернизация на нашата железопътна инфраструктура, която към настоящия момент е е от порядъка на около 25 – 26% реконструирана. В следващите години – до края на 2024 г., ние можем да достигнем максимум 34 – 35% модернизация, и то при положение че усвоим всички средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С другата програма, с която е свързана Европа, можем да достигнем до 40% и чак тогава можем да правим някакви сметки и да изпълняваме графиците, които към момента, както знаете, се изпълняват не само от подвижен състав, а също така и от автомобилен. Това е нещо, за което няма как и по какъв начин да бъдат направени предварителните разчети и те да бъдат изпълнявани, което означава, че дружествата не могат финансово да издържат при това положение. Тук чух думи, че едва ли не българските граждани не са европейски граждани. А нима гражданите на Полша, Унгария, Румъния, Литва, Естония, Гърция, Ирландия също не са европейски граждани, които са отложили както искаме да направим ние? Защо са го направили? Защото изпитват същите недостатъци, защото по-голямата част от страните от Източния блок

години да бъдат гласувани от Народното събрание. Съгласете се, че една от основните линии, примерно отсечката Септември – Елин Пелин,

графиците, които трябва да се спазват от българските държавни железници и съответно железопътният път от страна на управителя на инфраструктурата, да отговарят на изискванията? Ами те просто ще фалират финансово или ще фалираме държавата. Нали искате да управлявате държавата следващата година?! Тогава ще Ви питам: как ще върнете този закон и как ще плащате на гражданите? аз се надявам, че няма да се случи. Затова смятам, че това е едно вярно и правилно управленско решение. Тук не е нужно да говорим само за политика, а от техническа и технологична гледна точка мисля, че народните представители трябва да подкрепят това предложение. По отношение на другите предложения, които са направени в Преходните и заключителни разпоредби. разпоредби. В Комисията се разгоря сериозен дебат по отношение на главните секретари. Явно това е проблем, който между първо и второ четене ще намери своето вярно решение, тъй като ще бъдат отчетени всички положителни и отрицателни страни на това предложение, защото освен главните секретари, съгласно законодателството, всички други административни длъжности могат да изпълняват тази длъжност, а фактически най-високата административна длъжност, тоест главният секретар – не може, но това нещо може да се изпълнява от директорите на дирекциите. Преди малко господин Свиленски даде пример за това как се формира една такава комисия, в която повече от половината бяха директори на дирекции. Съгласно сегашното законодателство те имат право, а няма право главният секретар. Така че този въпрос е дискусионен и аз смятам, че народното представителство ще намери верния отговор в тази насока. По предложението за държавните предприятия, които са в сферата на транспорта, а именно „Ръководство въздушно движение“, „Пристанищна инфраструктура“ и НКЖИ да останат като държавни предприятия и да да останат в организационното и правното си положение, което е в момента. Аз ще Ви кажа защо смятам, че това е правилно. Първо, защото те са формирани на много по-различен принцип и там приходно-разходната им част съгласно

което означава, че ще влязат в противоречие с начина, по който се формират актовете, с които те работят. Давам един пример с „Ръководство въздушно движение“, което събира две такси – една е „Аеронавигационно обслужване“, а другата е такса „Прелитане“. Тези такси, уважаеми дами и господа, не се определят от българското или от нашето законодателство, те се определят от европейското законодателство, от „Евроконтрол“. Даже трябва да знаете, че такса „Прелитане“ не се събира от РВД, а се събира от „Евроконтрол“ и след това се превежда на РВД. И един лев от тези пари, ако не отидат за дейността, която изпълнява „Ръководство въздушно движение“, трябва да бъдат върнати след това в Европейската комисия. Нали разбирате, че това няма как да стане?

По същия начин е и за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, където съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България таксите трябва да бъдат независими,

От тази гледна точка смятам, че е правилно това предложение, което е направено по отношение на това тези предприятия да останат като държавни предприятия и да не влизат в консолидираната държавна рамка. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Вълков. Има ли реплики? Реплика, господин Свиленски. Благодаря, уважаеми господин Председател. Може би ще наруша малко Правилника, тъй като репликата трябва да е несъгласие, изкажа съгласие с господин Вълков и ще му благодаря за това, че каза причината за отлагането – това е безхаберното десетгодишно управление на сектора. Той каза, че няма пари да се купят влакове, няма пари да се ремонтира железопътният път. Няма пари да се ремонтират! Тоест, уважаеми колеги народни представители, когато твърдите десет години, че железопътният транспорт е приоритет – ето днес стана ясно на всички, че железопътният транспорт никога не е бил приоритет през тези десет години, а може би и назад във времето, на управляващите в момента. Защото да нямаш пари за ремонтиране, да нямаш пари за закупуване на нови влакове, да не си подготвил проектите и да излезеш да кажеш: „Дайте да отлагаме

Нееднократно в Транспортната комисия е казвано и ние сме заявявали желание това да бъде приоритет на държавата – железниците, но приоритет, за съжаление, са местата, където по-лесно се пълнят чекмеджетата – автомагистрали, пътища и други неща. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълков, господин Свиленски твърдеше, че се е съгласил с Вас, но ми позволете аз да не се съглася с Вас. Господин Вълков, във Вашето изказване трябваше да започнете с това: какво беше наследството 2009 г. на „Български държавни железници“. Седемстотин милиона, колеги! милиона, които българската държава трябваше да възстанови на „Български държавни железници“. Тези пари в момента са осигурени, почти всички пари са изплатени и затова започваме с инвестиционната програма, господин Вълков. Това е нещо изключително важно,

поехме управлението на държавата. Около 780 милиона – ще Ви поправя – са за сектора, изобщо за железопътния сектор. Господин Свиленски, малко или много, но до настоящия момент са усвоени от порядъка на около 2,4 млрд. лв. в ремонтни работи, работи по модернизацията на железопътната инфраструктура. Говоря основно по железопътния път, подвижния състав, както знаете, основно са извършвани ремонтни дейности и имаше само една партида от вагони, които бяха доставени от

миналото, а как да направим така, че този сектор, който винаги е страдал от недостиг на средства, не само в последните 10 години, а по принцип още от момента на разделянето – на железопътен превозвач и на железопътна инфраструктура, от 2005 – 2007 г. досега, винаги е имало недостиг на средства. По тази причина в момента, след като се модернизират и реконструират нашите линии, дай боже, след 4,5 – 5 години, близо поне 50% от тях да отговарят на европейските изисквания и както е заложена инвестиционната програма по отношение на още 16 нови мотриси и по отношение на нови вагони, в следващите от порядъка на 2,5 – 3 години да имаме възможност да излезем на европейския пазар за пътническите железопътни превози и действително това, което говорим от толкова години, да стане факт. Затова моят апел към Вас като народни представители е да гласувате представените промени или Законопроекта на първо четене. А, както Ви казах, аз съм готов на дискусия за всяка една от тези промени по отношение на направеното в Закона и ако трябва, могат да се направят промени между първо и второ четене. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Вълков. Изказване – господин Данчев.

при положение че от тази трибуна бяха казани толкова много неистини за това какво се случва с българските железници в последните 10 години, нямаше как че няма нищо общо и не може да се прави такова сравнение между услугата, която предоставят Българските държавни железници на българските граждани днес, с тази, която предоставяха преди 10 години. Това е все едно да сравняваме един модел на някоя западногерманска автомобилна марка от 1990 г. с този от 2019 г. Несериозно сравнение е това. Защото обемът на услугата, която извършваше БДЖ преди 10 години, беше съвсем различен от този, който сега се предоставя. За тези 10 години ние видяхме няколко различни ръководства, които се смениха в БДЖ. Аз ще Ви попитам, господин Вълков: защо се смени това ръководство, което изчисти дълговете на БДЖ?

6 – 7 години. Колко пъти нараснаха инцидентите, които се случват с подвижния състав на Държавните железници? Колко локомотива се самозапалиха? Колко пъти имаше репортажи и публикации в различни издания за качеството, с което се извършват ремонтите или по-скоро недоделките, с които се извършват ремонтът и поддръжката на подвижния състав на Държавните железници? Нека да не правим такива сравнения, нека да си казваме истината, такава каквато е – това предприятие буквално е обезкървено и няма нищо общо с това, което беше преди 10 години! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Данчев. Има ли реплики? Няма. Изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 002-01-63, внесен от Министерския съвет.

Съобщения за парламентарен контрол за 11 декември 2020 г.: 1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на 4 въпроса от народните представители Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов и Чавдар Велинов; Антон Кутев и Жельо Бойчев; Кристиан Вигенин; и Антон Кутев и Филип Попов и на 2 питания от народните представители Александър Паунов; и Красимир Янков, Георги Андреев, Димитър Стоянов, Лало Кирилов, Николай Иванов и Чавдар Велинов. 2. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на 1 питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов и на 2 питания от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; и Павел Шопов. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на 1 въпрос от народния представител Димитър Данчев. 5. Министърът на правосъдието Десислава Ахладова ще отговори на 1 въпрос от народния представител Христо Гаджев. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на 4 въпроса от народните представители Донка Симеонова; Веска Ненчева и Донка Симеонова; Анна Славова и Евдокия Асенова; и Полина Шишкова и Веска Ненчева. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2

министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Дора Янкова; - министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Дора Янкова – 2 въпроса; и Надя Клисурска-Жекова – 2 въпроса; - министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса от народните представители Полина Шишкова и Анастас Попдимитров; и Полина Шишкова. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: едно питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова; - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Емил Димитров; - един въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Следващото редовно пленарно заседание – 9,00 ч. на 11 декември 2020 г., съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.